Neven (SDP)** Sada idemo na posljednju raspravu današnju. Po članku 223. stavak 3. predložit ću objedinjenu raspravu za treću, četvrtu i petu točku ovog pročišćenog dnevnog reda. Znači, raspravljat ćemo o - Prijedlog zakona o probaciji, prvo čitanje, P.Z.E. br. 332 - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju kazne zatvora,

Na Prijedlog zakona o probaciji, na Prijedlog zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, a na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora primjenjuje se hitan postupak u skladu sa člankom 161. Poslovnika. Taj hitan hitan postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje za ovaj konačan prijedlog zakona i amandmani na njega se mogu podnositi do kraja današnje rasprave. Rasprave o ovim prijedlozima i ovom konačnom prijedlogu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za europske integracije, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za obitelj, mladež i šport. Izvješća tih odbora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog, gospodin ministar pravosuđa doktor Ivan Šimonović. Izvolite. **Šimonović, Ivan** Zahvaljujem predsjedavajući. Bit ću kratak. Zakonski paket koji sadrži tri zakona: o probaciji, izvršavanju kazne zatvora i izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima sastavni je dio reformskog paketa o kojem sam maločas govorio. Zakon o probaciji pri tome je svakako najznačajniji. Probacija je režim nadzirane slobode tijekom kojeg se provode stručni postupci usmjereni na smanjivanje rizika da počinitelj ponovno počini kazneno djelo. U praktičnom smislu uvođenje probacije znači manje ljudi u zatvorima pa time i bolje uvjete u postojećim kapacitetima. Ali uspješni sustav probacije znači i bolju procjenu sigurnosnih rizika što znači da se i manje griješi u tome koga se i kada pušta na nadziranu slobodu. U okviru sustava probacije obavljat će se stručna procjena počinitelja kaznenog djela s procjenom rizičnosti koju će koristiti sud prilikom odlučivanja da li je potreban pritvor, te kod odlučivanja o kazni. Sudac izvršenja prilikom odlučivanja o odobravanju odgode i prekidu izvršavanja kazne zatvorski sustav prilikom odobravanja pogodnosti i izlazaka, te Povjerenstvo za uvjetni otpust i upravitelj zatvora prigodom odlučivanja o uvjetnom otpustu zatvorenika. Daljnji bitni zadatak probacije jest nadzor nad izvršenjem mjere kućnog pritvora i nad otpuštenim počiniteljem. No, probacija se ne svodi isključivo na nadziranu slobodu. Ona uključuje i provedbu posebnih stručnih postupaka i programa tijekom nadzirane slobode, a što smanjuje rizik da počinitelj ponovi djelo. Organizirano pružanje pomoći i podrške nakon puštanja iz zatvora u svrhu lakšeg uklapanja u društvo. I napokon posredovanje u mirenju i popravku štete počinjene kaznenim djelom, te organiziranje pomoći i podrške žrtvi kaznenog djela i njezinoj obitelji. Usvajanjem Zakona o probaciji uvodi se sustav koji je humaniji i društveno jeftiniji. Humaniji je zato što štiti sigurnost društva uz manje ljudi u zatvorima. Društveno je jeftiniji jer međunarodna iskustva pokazuju da uvođenje sustava probacije dovodi do rjeđeg ponavljanja kaznenih djela. Napokon, na dulji rok nakon nabave potrebne opreme i edukacije probacijski je sustav i financijski jeftiniji. Jedan dan nadzirane slobode u pravilu je 3 puta jeftiniji nego 1 dan proveden u zatvoru. Prelazimo na drugi zakon, Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Predlažu se da bi se izdržavanje kazne zatvora prilagodilo uspostavi sustava probacije osuvremenilo i prilagodilo standardima Europske unije te uspostavili objektivniji i transparentniji kriteriji za odlučivanje nadležnih organa prilikom izvršavanja kazni. Najvažnije promjene uključuju propisivanje minimalno izdržane kazne zatvora kao minimalnog kriterija za odobravanje korištenja pogodnosti izlaska iz zatvorenih uvjeta izvršavanja, što zapravo predstavlja usklađivanje s već dosadašnjim pravnim shvaćanjima Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Jačanje pravne zaštite zatvorenika i uloge suca izvršenja u zaštiti njihovih prava, stručne kriterije za odlučivanje o kaznionici, odnosno zatvoru u koji će zatvorenik nakon obrade biti upućen na daljnje izdržavanje kazne, o premještaju u blaže uvjete izvršavanja te za odlučivanje o uvjetnom otpustu. Obavještavanje žrtve kaznenog djela o otpustu počinitelja, čemu se smanjuju rizici, posebno naglašeni kod nasilja u obitelji te napokon propisivanje uzimanja biološkog materijala zatvorenika radi DNA analize i ustrojavanja baze podataka počinitelja kaznenih djela. I napokon treći zakon, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje predlaže se jer Hrvatska do sada nije imala zakona koji bi uređivao materiju izvršavanja maloljetničkih sankcija. Osnovne specifičnosti ovoga zakona su veće uvažavanje posebnosti i zaštita maloljetničke populacije temeljena na suvremenim penološkim shvaćanjima. Ovim se zakonom između ostalog maloljetnicima jamči tajnost podataka identiteta, pri čemu podaci uključujući podatke o tome da se izdržavala kazna mogu biti dostupni samo tijelima nadležnim za otkrivanje i progon počinitelja kaznenih djela. Da postupak izvršavanja maloljetničkih sankcija i djela ne smije ugrožavati ljudsko dostojanstvo posebno imajući u vidu da na maloljetnike treba odgojno djelovati. Da izvršavanje sankcija i mjera bude provedeno na individualizirani način prilagođen rizicima i potrebama maloljetnika, pomoć i podrška poslije otpusta, dakle nakon završetka kazne, odnosno sankcije kako bi im se osiguralo uspješno uklapanje u društvenu zajednicu te kada se radi o maloljetničkom zatvoru dulji boravak na zraku i češći posjet članova obitelji nego punoljetnicima. Poštovane zastupnice i zastupnici, ovime je reformski patent zatvorskog sustava zaokružen. U ovako kratkom vremenu mogao sam samo naznačiti njegove osnovne odrednice. Za sva dopunska objašnjenja, moji suradnici i ja vam stojimo na raspolaganju. Hvala lijepa gospodine ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu o ova tri zakonska prijedloga. Idemo na raspravu po klubovima. Klubovi će imati 20 minuta za raspravu, s tim da je ukoliko neki od klubova to zatraži da su moguće leteće izmjene, odnosno da je moguće unutar tih 20 minuta da 2 ili više predstavnika kluba kluba uzme riječ. Krećemo sa klubom SDP-a, poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava Prijedlog zakona o probaciji i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Prijedlogu zakona o probaciji ponovo ću napomenuti da su za ovako jedan dobar zakon potrebna i velika sredstva. Ovdje se vidi jedna projekcija u ocjeni izvori potrebnih sredstava koja je potrebna, međutim napominjem da je u 2009. godini da su u tu svrhu osigurana bila samo 4 milijuna, bilo je potrebno 10 milijuna i rebalansom su oduzeta 2 milijuna kuna. Prema tome, ovdje što se ovim Prijedlogom zakona o probaciji, iako smo očekivali jedan hrvatski izraz, mi moramo biti i ponosni na svoju hrvatsku pravnu povijest, pa je onda prava šteta što predlagatelj nije našao adekvatan izraz za ovaj pojam internacionalni probacija. Javnost ne zna što je to probacija, odnosno misli da su to neke nove umotvorine koje će ne znam što olakšati. To je samo u ovom zakonu objedinjeno sve ono što postoji u našem pravnom sustavu, a to su uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i rad za opće dobro. Postoji tu rad za opće dobro dakle na slobodi, uvjetni otpust, nadzor izvršavanja mjere opreza i provođenje posljednjih obveza i mjera uz kućni pritvor te sam uvjetni otpust. Dakle, sve su to instituti koje izriče sud temeljem Kaznenog zakona. Sad su ove mjere objedinjene, odnosno izvršenje njihovo je objedinio. Kako će se to provoditi? Zašto sud i do sada to nije radio? Zašto sud u većoj mjeri nije izvršavao, izricao uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom i radom za opće dobro na slobodi? Zato što nije Vlada osigurala provedbene propise i sredstva gdje će se i kako će se to provoditi? Pa od kada mi imamo kućni pritvor? Mi smo to uveli zadnjim izmjenama 2003. godine Zakona o kaznenom postupku i od tad se on uopće ne primjenjuje. Ja ne znam koliko ga sudovi, da li ga uopće primjenjuju. 6 godina su neki instituti stari, a neki oduvijek gotovo. I oni se ne provode, sudovi bi rado izricali, znaju kakva je situacija u kaznenom sustavu i ti osuđenici i zaslužuju takve mjere jer što su adekvatnije počinjenju njihovog djela, odnosno zlodjela nego da ih stavljaju u zatvor. Ali nisu bili osigurani uvjeti. Sada je to na papiru razrađeno više ili manje dobro, iako imamo i određene primjedbe. Ali nisu osigurana ponovno sredstva i ovo će opet ostati mrtvo slovo na papiru. I onda se figurira da se nešto radi, a ne radi se. Imamo verbalna unapređenja, a ne prihvaćamo i ne primjenjujemo ni ono što u zakonu postoji. Evo u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora ne primjenjuje se temeljni uvjet, ono što mora mora po svim međunarodnim konvencijama biti osigurano zatvoreniku određeni kubni prostor koji zatvorenik mora imati u zatvoru. To nije osigurano, a daljnje mjere neke unapređenja predviđamo. Dakle, za zatvorski sustav svugdje su potrebna sredstva, a ovdje su ona više nego potrebna. Međutim, evo nešto i u smislu samih konkretnih primjedbi. Ovdje vidimo da su probacijski poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Pa kad je tomu tamo zašto se financijska sredstva nisu osigurala. Za golf igrališta koja su također od interesa, sad je inače moderno u svakom zakonu staviti da je sve od posebnog interesa. Pa ako je golf igralište od posebnog interesa i probacijski poslovi i neki mnogi drugo važniji poslovi u ravnini, u ravni sa golf igralištom onda taj posebni interes Republike Hrvatske gubi svaki smisao, a kamoli posebni smisao. Ono što bih htjela posebno napomenuti je da ovim Zakonom o probaciji mi ustanovljavamo posebnu upravu. Tu će biti najmanje 70-tak novih zaposlenika. Tu će biti novi dužnosnik za to. To su ogromna, ogromna sredstva. Dakle, ono što eventualno se osigura, to će pojesti plaće samih zaposlenika. Istina je kažem, ponavljam dobre stvari koštaju, ali trebalo je itekako osigurati veća financijska sredstva da bi uvjetna osuda, uvjetna osuda za zaštitni …/Govornica se ne razumije./…, kućni pritvor kao i zaista dobre mjere koje poznaje odavno naš kazneni sustav saživjeli. ne može nikako opstati pa molim predstavnika Vlade, molim gospodina ministra da ovo dobro razmotri. Naime, kad taj program ne zadovoljava što ga osuđenik, odnosno onaj koji je na uvjetnom otpustu sa zaštitnim nadzorom ne izvršava te određene mjere, dakle dat će izvršno tijelo, jer to je ta uprava koja nije ništa drugo nego sastavni dio izvršne vlasti, pred sudom pokreće postupak. Da je sad po prvi put u našem sustavu kaznenom imamo mogućnost da izvršno tijelo nastupi kao nekakva stranka pred kaznenim sudom. To do sada mi nikada nismo imali. Mi smo imali pravosudno tijelo u širem smislu, to je bio državni odvjetnik, tužitelj kako se nekada zvao i imamo okrivljenika i njegovog branitelja. Nikada nismo imali izvršno tijelo izvršno tijelo da nastupa pred kaznenim sudom. Dakle, trebat će u ovom smislu kao što je to i do sada bilo kod zatvorskog sustava da obavještava sud, pa onda sud po službenoj dužnosti ili obavještavate državnog odvjetnika. Ne može ipak znat on nastupiti pred sudom. Još mi se nešto čini da je velika, ja mislim da je to olakšanje bi bilo, jer je to veliki zahvat za samog ministra i velika odgovornost da sam određuje mjere koje će biti. Dakle, sadržaj tih mjera. Znamo da je aglosaksonsko pravo vrlo bogato i maštovito, ono daje sucu tu ovlast, a lakše je dati i sucu tu slobodu nego jednom izvršnom tijelu. To sada ne govorim ad personam, govorim u tom smislu da sustav mora biti objektiviziran u svakodobnoj …/Govornica se ne razumije./… kombinaciji. Dakle, dati ministru na njegovoj mašti da razrađuje koje bi to bile mjere opreza, odnosno kako će se one provoditi, kako će se provoditi zaštitni nadzor i rad na opće dobro, dakle koje radove on može faktički obavljati, koje ne. Mislim da to ministru ne da bi to trebalo bar neke naznake nadopuniti u zakonu, a da ministar to samo razradi. To bi tako olakšali rad izvršnoj vlasti, a bila bi nekakva i sigurnost u svemu tome takvih postupanja veća. I nekoliko riječi o Zakonu o izvršavanju kazne zatvora. Mi znamo da je, kada je donesen Zakon o izvršavanju kazne zatvora da je on zaista prije nekoliko godina, dakle još 2002. godine, odnosno još 2001. godine kada je doveden, bio veliki iskorak naprijed, uveli smo suca izvršenja kao kontrolora. Na žalost umjesto da smo razradili suca izvršenja, uvijek izgleda da su veći propusti u njegovom nadzoru bili nego što su to činili službenici, tretmanci u samom zatvorskom sustavu. Naravno jer su oni i preopterećeni. Još samo jedna rečenica. Žalosno je što je ponovo na neki način uvedena mogućnost politizacije zatvorskog sustava, jer poznavanje sustava i upravo specifična znanja koja su se tražili za ravnatelja …/Govornica se ne razumije./… bilo kaznionica i zatvora je napušten u prethodnim izmjenama. Prema tome, ova poboljšanja koja se ovdje predviđaju u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora mi podržavamo, ali smo očekivali i o tome evo možda konačni prijedlog je, ovo je konačni prijedlog zakona, ali u svakom slučaju razmislite o dobrom rješenju, jer sigurnost zatvorskog sustava nose čelni ljudi, a to najviše oni koji imaju iskustva u zatvorskom sustavu, koji nije dovoljno da su položili samo, da imaju visoku stručnu spremu, nego ljudi koji su senzibilizirani i imaju specifična ne razumije se./… sustava. Mislim da je to jako dobro za zatvorski sustav. Razmislite o tome. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Evo nastavak korištenja 20 minuta vremena.

dosta godina koliko čekamo taj zakon i u svakom slučaju neke stvari su evo u tom zakonu regulirane. Ono što je naš ključni problem u društvu, a to je što učiniti da što manje djece imamo ustvari u bilo kakvim zatvorima ili odgojnim domovima, dakle što učiniti da nam ta djeca ustvari ne dođu do jedne faze u kojoj je onda vrlo upitno što možemo dalje s njima, kako bismo ih izveli na pravi put ili nam je potrebno puno više energije i novca i truda i zalaganja stručnjaka kako bismo od te djece napravili neke kvalitetne građane ovog društva. Činjenica je da nama podaci i državnog odvjetništva i MUP-a pokazuju na žalost u zadnjih nekoliko godina porast mladih ljudi koji su počinitelji kaznenih djela ili prekršaja, ali isto tako i povećanog nasilja među mladima, pa bi tako htjela samo istaknuti da u odnosu na kaznena djela protiv života i tijela je vidljiv porast od 19,48% u usporedbi sa 2007. godinom. Dakle, ovo su podaci za 2008. godinu. Činjenica je isto tako da mi vrlo često, neću reći svakodnevno, ali vrlo često možemo u novinama pročitati i određene napise koji govore o stanju među mladima i o jednom broju dakle mladih ljudi koji su izuzetno agresivni. Imate npr. nož umjesto olovke, pred školom udario dječaka, curica šipkom pretukla baku, šestorka zbog novca dva dana tukla dječaka, dječaka s cipelom po glavi zbog igrice Word craft, onda npr. tek mu je 12 godina a puca i pljačka po gradu. Dječaku košarkašu slomili nogu i čeljust, u Zadru mladi ne izlaze bez noža. Dakle, brojni natpisi koji govore o tome da imamo jedan broj mladih ljudi koji su izuzetno agresivni koji su u stanju drugome nanijeti teške tjelesne ozljede do toga da su neke u stanju i ubiti. I pitanje je zbog čega je to tako? Definitivno se ta djeca se ne rađaju kao ubojice. Negdje smo pogriješili mi kao odrasli, pogriješila je obitelj u njihovom odgoju i sada imamo to da ih moramo smještati ili u kaznionice ili u odgojne ustanove. brojke koje pokazuju dakle djecu koja konzumiraju alkohol i droge je isto tako u izuzetnom velikom porastu i ono što je možda najporaznije, a to je da se smanjuje dobna granica kako onih počinitelja kaznenih djela i prekršaja tako i ovih koji ulaze u prostor prostor korisnika alkohola ili ovisnika o teškim drogama. I ono gdje se pokazuje ustvari da negdje naše obitelji zakazuju u svojoj kontrolnoj funkciji jest jedan podatak, da je u 2007. godini više od 50% djece koju je policija dakle našla iza ponoći negdje vani u disco klubovima ili na cesti, dakle više od 50% njih bilo je vani uz suglasnost roditelja. Dakle, naše temeljno pitanje što učiniti u društvu da ne dođemo ustvari u ovakvu poziciju da ovakav jedan zakon moramo koristiti. Ali nažalost za onaj dio djece nam je ovakav zakon potreban. Definitivno maloljetni počinitelji kaznenih i prekršajnih djela su svojevrsne žrtve, žrtve obitelji, žrtve nekog nekog okruženja u kojem su živjeli i imaju svoja prava. Ali jednako tako moramo osigurati i pravo ostalima na siguran život. Dakle, moramo osigurati siguran život i onoj djeci koja idu u noćne izlaske i u disco klubove i koji se žele kući svojim roditeljima vratiti živi i zdravi, a ne razmišljati o tome hoće li ih netko iz puste razbibrige i dosade pretući do smrti. Problem je mislim u tome što dosta kasno prepoznajemo rizične obitelji. Svi oni koji rade sa djecom, dakle koji su počinitelji određenih prekršaja ili kaznenih djela, kažu da ustvari kada pogledaju njihovu nekakvu životnu priču, davno prije je netko trebao reagirati. Nažalost u ovom trenutku kada oni dođu do odgojnih domova, onda je djelovanje stručnjaka tako kažem jednog vrlo ograničenog dometa. Važno nam je imati i određene preventivne programe. Postoje preventivni programi koji su do sada dali dobre rezultate. Nažalost mnogi od njih nisu našli financijska sredstva u državnom proračunu. Meni je žao što smo mi ove godine u u jednoj godini koja jest krizna za gospodarstvo, počeli štedjeti prvenstveno na djeci. Pa smo tako u prošlom rebalansu 4 milijuna kuna skinuli upravo na projektima za prevenciju rizičnih ponašanja kod djece i kod mladih. Mislim da su djeca zadnja na kojima trebamo štedjeti, jer ustvari preventivni programi su ulog u to da danas-sutra ne trošimo velike novce na na rad sa djecom, koji onda još jedanput kažem ima ograničene domete. Pitanje je i što sa recidivistima? Što sa onom djecom koja su recidivisti koja u nekoliko puta su u stanju ponoviti određeno kazneno djelo ili prekršaj. Definitivno je onda potrebno za njih imati posebno prilagođene programe, ali učiniti jedan sustav koji će biti efikasniji u zaštitu druge djece. Mi smo imali jednu tematsku sjednicu Odbora za obitelj, mladež i šport gdje smo upravo razgovarali i o tome što učiniti sa onom onom djecom koja su ponavljači kaznenih djela. Kako ih na neki način da tako kažem odmaknuti i zaštiti one druge da ih ne ugrožavaju, jer je evo u samo jednom slučaju koje u javnosti dosta poznat. U trenutku počinjenja jednog kaznenog djela koje je završilo smrtnim slučajem, mladoga Luke Rica. Njegovi Njegovi počinitelji kaznenog djela još uvijek čekaju osuđujuću presudu, ali su nažalost na slobodi. I u međuvremenu su još neka djeca dobila batine od istih tih nasilnika. Prema tome, naše pitanje kako zaštiti prava djece koja jesu počinitelji kaznenih djela, ali s druge strane kako zaštiti i ostalu djecu da mogu normalno živjeti i da se ne boje da će ponovno biti počinjeno ovakvo jedno kazneno djelo? Naravno da je izuzetno važno i da pravosuđe promptno funkcionira i da izriče sankcije što je moguće brže, jer svaka sankcija koja je izrečena sa dugom vremenskom odgodom, ustvari ima jednu vrlo lošu poruku prema tim mladim ljudima. Dakle, oni jesu i djeca i maloljetnici ne znam kako ćemo ih sve zvati i kako ih sve zovemo u ovom našem pravnom sustavu. Ali u svakom slučaju oni su oni su osobe koje moraju znati da moraju nositi konzekvence za svoje ponašanje. Dakle, njima se mora isto tako poslati poruka uz sve one tretmane koji su im potrebni i psihosocijalne i često puta možda i neke psihijatrijske tretmane, ali u svakom slučaju njima je potrebno poslati određenu poruku, a to je da moraju snositi konzekvence za svoje ponašanje i da njihovo ponašanje koje ugrožava tuđe živote naprosto nešto što je neprihvatljivo. I zbog toga je je izricanje određenih sankcija od strane pravosuđa u određenom vrlo kratkom roku, izuzetno važno. Jer ukoliko taj postupak traje dugo, oni onda dobivaju poruku da je njima sve dozvoljeno i da im nitko ništa ne ne može i da naprosto nitko ne odgovara za ono što je počinio, što je izuzetno loša poruka. Htjela bih ovdje reći samo i to da mi imamo dosta problema sa stručnjacima mentalnog zdravlja koji nam nedostaju, nemamo ih dovoljno, nemamo nažalost dovoljno niti dječjih psihijatara koji mogu pomoći djeci koja imaju i određene smetnje te vrste. Nažalost mi imamo samo jednu dječju specijaliziranu psihijatrijsku bolnicu u Hrvatskoj. To je ova u Kukuljevićevoj. Nažalost svi drugi odjeli dječje psihijatrije u mnogim bolnicama su ukinuti i naša djeca nažalost često puta čekaju mjesecima da dođu u neki tretman što jednako tako produžava mogućnost njihovog oporavka i njihovog ozdravljenja. I na kraju bih htjela reći da definitivno i u našim odgojnim domovima je potrebno određeno restrukturiranje. Ne može se više raditi na način na koji se radilo prije 20 ili 30 godina. Danas su uvjeti drugačiji i milim da bi trebalo raditi po uzoru na neke europske zemlje a to znači u manjim skupinama, u manjim grupama i odvojiti djecu na način na koji struka najbolje može raditi s njima. Dakle, ovaj zakon je zakon koji će sasvim sigurno doprinijeti da počinitelji djeca, dakle maloljetnici počinitelji kaznenih djela i prekršaja imaju i određena prava i određenu zaštitu ali jednako da imaju i određeni stručni tretman, stručnu pomoć kako bi što prije izišli iz problema u kojima su se našli da to tako kažem. Ali ono što je izuzetno važno što se ne odnosi u ovom trenutku na vas u pravosuđu nego na neke druge sustave, i obrazovanja i sustava socijalne skrbi jest prevencija i vrlo rano prepoznavanje rizičnih obitelji iz kojih mogu takva djeca proizaći mislim da to nije problem detektirati, samo evo mislim da bismo morali svi koji rade sa djecom biti usmjereni na to da što je moguće prije to detektiraju i pomognu toj djeci a onda ćemo imati i manje problema u vašem sustavu sa kaznama i izvršenjem kazni. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će uvažena zastupnica Ana Lovrin.

Hvala vam budući da je objedinjena rasprava ja ću na početku reći da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovih zakona i to Zakon o probaciji i Zakon o izvršenju sankcija sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje u prvom čitanju i Konačni prijedlog zakona o izvršenju kazne zatvora. Strategijom reforme pravosuđa a poglavito akcijskim planom uz strategiju reforme pravosuđa u sustavu cjelovite reforme pravosuđa a onda i reforme kaznenog zakonodavstva i zatvorskog sustava predviđeno je donošenje upravo ovih zakona. I evo ja pohvaljujem i opet ministarstvo da je sve na vrijeme jer akcijskim planom određen je kao rok četvrti kvartal 2009. što znači da ćemo na konačnu odluku odnosno konačni prijedlog zakona ja pretpostavljam dobiti već najesen i to će biti u trećem kvartalu, dakle i prije roka. Točno je da je, bilo je pitanja o Zakonu o probaciji da li je najbolji izraz, imamo li mi neki hrvatski izraz, o tome se nešto dvojilo i raspravljalo bi li to bila kušnja jer to bi bio nekakav prijevod ove riječi možda ili Zakon o nadziranoj slobodi kako je rekao ministar da se zapravo radi o nadziranoj slobodi. ostalo se kod ovog internacionalnog rekla bih termina i danas imamo pred sobom Prijedlog zakona o probaciji. Točno je što je ovdje već rečeno da je zapravo ovo jedna kompilacija ovih sankcija koje su postojale već u hrvatskom pravnom sustavu u drugim zakonima. Meni je ostalo doduše neodgovoreno ali valjda ima nekih razloga zašto onda i nedavno doneseni Zakon o izvršavanju kazne rada za opće dobro i uvjetne osude izrečene u prekršajnom postupku nije zapravo objedinjen ovdje u ovom zakonu koji tretira sustav cjelokupne cjelokupne probacije. I evo za razliku od ministra koji je na prvom mjestu rekao zašto i što je dobro ovim donošenjem Zakona o probaciji da će to odteretiti zatvorske kapacitete. Hoće zasigurno, to se očekuje, barem otprilike za tristotinjak osoba da će manje opterećivati zatvorski sustav ali ja osobno to ne bih stavila na prvo mjesto. Ja bih na prvo mjesto i na prvi probitak donošenja ovoga Zakona o probaciji zapravo stavila zaštitu javnosti, smanjenje broja recidivista, lakšu resocijalizaciju, izbjegavanje tzv. kriminalne infekcije neupućivanjem u zatvor počinitelja lakših kaznenih djela obzirom također na okolnosti počinjenja, tzv. slučajnih počinitelja kaznenih djela, neznanost posljedice po zaštićeno dobro, humanizacija izvršenja kazni za sve one koji nisu recidivisti i ostavljanje zatvorske kazne samo za dugogodišnje kazne, upućivanje u zatvor i za rizične počinitelje i za počinitelje koji ponavljaju vršenje kaznenih djela. Također kao veliki dobitak donošenja ovoga zakona smatram procjenu sigurnosnih rizika koja će omogućiti i ne bih rekla olakšati kako sucu izvršenja tako sucu istrage, tako i o sucu koji vodi kazneni postupak ne olakšati nego mu pružiti kvalitetniju podlogu za donošenje njegove odluke o izboru kazne, o upućivanju i izboru kaznionica odnosno zatvora ili o odlučivanju o pritvoru. Također, bilo je rečeno da je postojao i kućni zatvor, dakle umjesto pritvora kućni zatvor nadziran, da je postojao do sada u hrvatskom pravnom sustavu u Zakonu o kaznenom postupku točno da je postojao ali nije mogao biti primjenjivan jer do čini mi se 2007. nije bilo podzakonskoga akta na temelju kojega bi se ta mjera mogla izvršavati a nije ga bilo iz vrlo jednostavnog razloga jer je to zahtjevno nadziranje, traži dodatan i značajan angažman policije a tada kada je ono ta mjera i mnoge druge uvrštene u zakon i kada su zakoni donošeni nisu bila osigurana sredstva, nije se razmišljalo od kuda će se to sve platiti. Pa i danas kad govorimo o tome kritički da donosimo neke zakone a da zapravo režemo proračun na tim stavkama i da ne osiguravamo sredstva nije to danas, ja se slažem isto da su sredstva nedostatna ali tako je to bilo i tamo neke davne 2001. kad su utvrđeni standardi zatvorski na vrlo visokim visokim europskim standardima, višim nego mnoge europske države imaju ali pritom nisu bili osigurani niti kapaciteti, a niti sredstva da bi se onda omogućila i provedba toga zakona pa to tako vučemo od 2001., evo danas i do 2009. se s time mučimo. I dakle da zaključim, podržava se Zakon o probaciji u prvom čitanju. Ja također mislim da bi trebalo do drugoga čitanja razmotriti ove podzakonske akte. Mislim da su ostavljeni, dosta široko uređenje je ostavljeno, ja ne bih rekla ministru to je nevažno, nego uređenju podzakonskim aktima i mislim da bi možda neke detaljnije odredbe trebalo uključit u zakon, a onda ostavljat pravilnicima da se to razrađuje. Što se tiče osiguranih sredstava, ona su predviđena i naznačena kolika bi trebala bit i u akcijskom planu. Predviđa se 11 milijuna kuna za izvršenje toga zakona. To je onoliko koliko i sada državnih službenika, otprilike 300 na temelju ugovora o djelu, radi te poslove, dakle kao neko dopunsko zanimanje i za koje se osigurava 11 milijuna kuna i danas, računa se da otprilike ekvivalent od 70 stalno zaposlenih službenika u budućoj upravi za probaciju u okviru Ministarstva pravosuđa će bit upravo taj potreban iznos. Što se tiče Zakona o izvršavanju kazne zatvora, on je kao što smo već čuli donijet '99. sa jednim značajnim izmjenama 2001. godine koji je utvrdio ove današnje standarde i ondašnje koje teško dostižemo. To su 4 kvadrata i 10 kubičnih metara po svakom osobi lišenoj slobode. Dakle, on se primjenjuje ali ne sasvim jer ono što je stipulirano nije bilo praćeno dovoljnim sredstvima. Izmjene ovoga zakona bile su 2007. godine. One su išle u pravcu postroženja uvjeta za pogodnosti izlazaka kojima su regulirana prava zatvorenika. zatvorenika. Sukladno standardima ljudskih prava osigurana zdravstvena zaštita na teret zdravstvenog osiguranja. Jasnije su definirane odredbe o posjetama u kaznionicama, ovisno o osobama posjetitelja istupanje zatvorenika u medijima. Ograničena je sloboda telefoniranja, prije svega zbog zaštite žrtava kaznenoga djela ili mogućega organiziranja daljnjih kaznenih djela iz zatvora odnosno kaznionice. Uvedena je kontrola unošenja novca u zatvor i ograničenje trošenja novca. Ograničeni su slučajevi izvanrednih izlazaka na strogo određene slučajeve. Danas je pred nama prijedlog zakona sa konačnim prijedlogom koji prije svega ide u pravcu usklađenja odredaba Zakona o izvršenju kazne zatvora sa doticajnim zakonima, prije svega Zakona o probaciji, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o izvršenju Zakona o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnim osobama u kaznenom i prekršajnom postupku. Dakle kao što smo rekli, u izvršenju kazne zatvora osim same izgradnje kapaciteta potrebno je uvesti niz niz mjera radi opterećenja sustava pa onda i radi tretmana zbog suzbijanja recidivizma, o tome smo već govorili, i mjere resocijalizacije. Najznačajnije novine u ovome zakonu, čini mi se da je najznačajnija utvrđenje prava zatvorenika da može samostalno kontaktirati sa sucem izvršenja glede poštivanja njegovih prava i da mu je osigurana u tom pravcu sudska zaštita, dakle da može potpuno nesmetano komunicirati sa sucem. Također su utvrđeni dodatni stručni kriteriji za određivanje određivanje kaznionice prilikom upućivanja osuđenika na održavanje kazne ili premještaja osuđenika. Također je novina članka 131. kojim se utvrđuju uvjeti za pogodnost izlaska i uvjetne otpuste stupnjevano prema težini izrečene kazne. Obzirom da se radi uglavnom o usklađenju sa doticajnim zakonima, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj konačni prijedlog zakona i također podržavamo i izuzimanje biološkog materijala radi DNA analize. Samo imamo jednu dvojbu glede te odredbe u odnosu na one zatvorenike koji već izvršavaju kaznu na dan stupanja na snagu ovoga zakona. I na kraju, treći zakon iz ovoga paketa, a to je Zakon o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje. Ovo pitanje za sada je uređeno djelomično u Zakonu o sudovima za mladež, ali je uređeno i pravilnicima koji su donijeti na temelju zakona i koji su ostali na snazi, a donijeti su na temelju zakona koji već odavno nije na snazi, odnosno koji je stavljen izvan snage. I zato smatramo da je dobro i da treba ovu materiju urediti posebnim zakonom jer se radi o jednoj ranjivoj populaciji, o populaciji koja zaslužuje posebnu pažnju i skrb jer je možda još vrijeme da se spasi i da se resocijalizira na način da postane koristan koristan i punopravan član našega društva. Na kraju krajeva, ova populacija uživa i posebnu ustavnu zaštitu. Dakle, ovim zakonom osim načelnih odredaba koje su do sada propisane i Zakonom o sudovima za mladež, određuje se postupak, sve radnje za početak i za tijek izvršavanja sankcija. Zakon razdvaja nadležnosti oko izvršenja sankcija, dakle mjere pojačane brige, dnevni boravak u odgojnoj ustanovi u centru za odgoj je u nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, zatvoru i u odgojnom zavodu i maloljetničkom zatvoru jest u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Ovdje smo čuli bilo je detaljno govoreno o mjerama, odnosno o onome što ovaj zakon uređuje. Dakle, izvršavanje sankcija izrečenih maloljetnicima i mlađim i mlađim punoljetnicima, nadležnosti, temeljna prava maloljetnika koja se moraju štititi, tajnosti podataka itd. itd. Ono što mene posebno ovdje nekako dvojim da opet ne bi ostalo i to. Molim da se vodi o tome računa da ne bi ostao opet lijepo napisan zakon koji u praksi neće neće biti izvršen iz jednostavnog razloga jer neće biti kapaciteta i sredstava. Dakle, kao što smo vidjeli u Izvješću o stanju u zatvorima i kaznionicama nedostatak je osim službenika, zatvorskih službenika poglavito onih profesija kojih očito na tržištu rada nedostaje ili onih profesija koje se za plaću u državnoj upravi ne ne može na tržištu rada dobiti. To su u slučaju zatvora liječnici, poglavito liječnici psihijatri itd. Obzirom na ovako stipulirane odredbe Zakona o maloljetnicima i treba tako biti. Tu će svakako se zahtijevati dodatno zapošljavanje, odnosno angažiranje ovih stručnjaka. I nadalje u članku 14. kaže da maloljetnik se do osamostaljivanja može privremeno smjestiti u ustanovu socijalne skrbi, te pravnu osobu koja je registrirana i ispunjava propisane uvjete za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi u području odgoja i rada sa mladima. Dakle, to je u slučaju ako Centar za socijalni rad procijeni da su uvjeti u obitelji nisu poboljšani, odnosno da su toliko loši da za maloljetnika nije dobro da se vrati u tu obitelj. Upozoravam da i danas imamo te probleme, da štićenike Centara za odgoj vrlo često se nakon navršene 18 godine i navršene škole jednostavno mu prestaje boravak u toj u toj ustanovi. Dakle, ne bih željela biti gruba i reći da ga se izbacuje na ulicu bez posla, bez sredstava za život, bez egzistencije. Ova odredba je dobra samo treba voditi računa da bude sredstava da se ona može i izvršiti. Evo smatramo da je ovaj zakon jedan pomak naprijed, da je dobro da je ova materija riješena zakonom, a ne podzakonskim aktima i stoga podržavamo donošenje ovoga zakona. Hvala lijepa. Jedan je ispravak netočnoga navoda prijavljen, ali odustaje prijavljena zastupnica. Prema tome, nastavljamo sa raspravom u ime klubova. Riječ dajem u ime kluba HNS-a uvaženom zastupniku Miljenku Doriću. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Obzirom da nismo znali gospodine potpredsjedniče da ćete ovdje spojiti ove tri točke, da ćemo imati objedinjenu raspravu kolega Beus koji je bio zadužen za dva od tri zakona je otišao na jedan sastanak i ja sam ga molio da se pokuša vratiti. Kako on to ne bi učinio jer ja ću govoriti samo o Zakonu o probaciji onda ću ja u pojedinačnoj raspravi samo nekoliko rečenica vezanih uz Zakon o izvršavanju kazne zatvora. Što se tiče Zakona o probaciji ja mislim da nitko u ovoj sabornici neće biti protiv tog zakona. Ideja je dobra. Model isto isto tako dobar. Izabran je britanski model. Pitanje je dakako jedino da li je taj model potpuno jasno prilagodljiv našim uvjetima jedne zemlje na na europskom jugoistoku sa bitno drugačijim kulturološkim i drugim tradicijama. No nadajmo da će biti dobro i nadamo se da će jasno ovaj zakon postići one ciljeve za kojega ga i donosimo. Ja bih zato započeo upravo sa ta 4 temeljna cilja koja ste naveli u uvodnom obrazloženju, a to je da emisija novog probacijskog sustava suradnja sa zajednicom prvo kako bi se zaštitila javnost. To je drugo. Smanjio rizik od recidivizma treće i kako bi se osiguralo poštovanje prava i potrebe žrtve četvrto. Na žalost, čitajući ovih 8 stranica uvodnog obrazloženja i sam zakon nismo dobili sve odgovore koje smo očekivali u svezi ta četiri osnovna cilja. Negdje jeste malo više podataka, negdje nije, pa ću barem neke od njih navesti sada. Amandmane dakako nismo davali jer je ovo prvo čitanje. Smatram da je to dobro da se ide sa prvim čitanjem, jako dobro jer će se jasno kroz razdoblje do drugog čitanja moći puno toga ispraviti ispraviti i mislimo da je zato zaista dobra odluka da se tako radi. Prvo pitanje odnosi se na očekivani rezultati, stranica četvrta. Smanjenje broja pritvorenika za oko 300 godišnje i olakšavanje problema prenapučenosti zatvorskog sustava. Naime, ako uzmemo podatak za koji ste vi gospodine ministre rekli da se otprilike 10% poveća broj u našim zatvorima svake godine što znači da će se sa sadašnjih 4600 za godinu dana broj povećati na preko 5000. Dakle, godišnje će se povećavati 400 pa i više zatvorenika, a za 300 želimo smanjiti broj. To znači da još uvijek neće biti smanjenje, nego će biti slabiji porast broja zatvorenika po našoj kalkulaciji što će i dalje značiti da će zatvori biti prenatrpani jer neće se smanjiti brzina ili tempo rasta broja zatvorenika. To je jedan podatak. druge stranice i tablica na vrhu četvrte stranice mislim da ne treba puno komentirati zašto se ponavljaju podaci koji su na prvoj tablici navedeni kao broj i udio, postotak pritvorenika. Kasnije se taj broj i postotak samo raščlanjuju. Ništa se ne mijenja. Poruku nismo shvatili. Zatim, stranica šesta. sucu izvršenja dostavljale provjerene informacije potrebne za donošenje odluka, te organizirale i obavljale nadzor izvršavanja posljednjih obveza tijekom trajanja uvjetnog otpusta utvrđenih rješenjem o uvjetnom otpustu. Ipak na vrhu te stranice vidimo da se u funkciji vremena od 2002. godine do 2007. godine jako povećao broj onih koji su bili pod zaštitnim nadzorom sa početnih 52 2002. na 252 252 2006., odnosno 180 2007. godine, dakle 4 do 5 puta je rastao broj, a rad za opće dobro 2002. samo 16, da bi se broj povećao za 20 puta u godini 2007., što znači da su i tada suci išli hrabro sa tim i takvim odlukama, prijedlozima, bez obzira što nije bilo službi. Da li nam možete to malo komentirati jer to je značajno. Dakle, nismo imali službe, nisu imali podatke, nisu imali stručne podatke, a ipak su znatno, znatno povećali broj onih koji su služili jasno kazne radom za opće dobro.

No dozvolite mi još samo nekoliko riječi vezano uz ono što sam rekao na početku. Naime, sustav probacije zahtijeva ubiti jednu koordinaciju niza službi i vrlo je ozbiljan sustav. Mi nažalost u Hrvatskoj o sustavnosti ne možemo previše govoriti jer niti smo sustavni u radu, u izvršavanju radnih obaveza, u primjeni zakona, pravilnika itd. i tu uvijek ona sumnja da li će ovakav jedan složeni sustav koji zahtijeva maksimalnu koordinaciju mnogih službi biti uspješan ili ne. Ono što ste rekli ministre u uvodnom izlaganju da je došlo do rotacije određenih službenika koji nisu na adekvatan način postupili, poštivali pravilnik itd., mi se pitamo u klubu HNS-a da li je rotacija najbolji način ili treba kod ovako ozbiljnih službi ići na eliminaciju tih ljudi iz sustava? Još samo ću se vratiti na stranicu 12., ne znam što sam si zapisao ovdje da vam također, no dobro, nećemo to, odustat ću od ovog dijela. A ponavljam, u ovom pojedinačnoj ponavljam, u ovom pojedinačnoj ću se raspravi osvrnuti na drugi način vezan uz jedan amandman koji smo predložili obzirom da kolege Beusa nema još. Hvala lijepa. I posljednji prijavljeni klub za raspravu je klub IDS-a, uvaženi zastupnik gospodin Marin Brkarić. Izvolite. Hvala vam ovaj paket zakona počev od Prijedloga zakona o probaciji koji je u prvom čitanju pa do Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora i Zakona o izvršenju sankcija izrečenim maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje. Evo, jedan od temeljnih razloga je da apsolutno podržavamo reformu pravosuđa i ono što je i ministar rekao, svakako držimo da se s ovim trima zakonima zaokružuje jedan proces, no svakako zadržao bih se kratko na samom Prijedlogu zakona o probaciji koga podržavamo, ali svakako ovdje želim reći da razloge zašto ga podržavamo. Prije svega zato što mislimo da se samim prijedlogom zakona stvara jedan humaniji i pravičniji kazneno-pravni sustav. Već je rečeno o ekonomičnosti postupka, odnosno znamo da je to i samim tim prijedlogom zakona u odnosu na izvršenje kazne zatvora u zatvorskom sustavu rad dal za opće dobro na slobodi ili neka druga bit izvršenja sankcije u zajednici, svakako je puno jeftiniji od zatvorskog izdržavanja kazne, odnosno dalje smanjenje recidivizma. Isto tako možemo reći i vezano na povećanje broja sankcija koje se izvršavaju u zajednici, s obzirom da Republika Hrvatska sada ima ograničeni broj sankcija i mjera koje se mogu sprovoditi u zajednici i svakako smanjenje zatvorske populacije. Ono što je u samoj ocjeni stanja rečeno, na dan 31.12.2007. godine imali smo 4 tisuće 290 osoba u zatvoru i konstatira se da se zatvorski kapaciteti premašuju za 20%, odnosno da se u Republici Hrvatskoj pritvor primjenjuje u većoj mjeri nego što je to u većini zemalja Europske unije, tako da godišnje imamo negdje 3 tisuće 700 pritvorenika. Isto tako, možda jedno pitanje, vidim da je preporukom Odbora vijeća ministara Europske unije još 1999. godine konstatirana prenapučenost zatvora, porast zatvorske populacije i na neki način predloženo ili sugerirano nama da napore trebamo usmjeriti ka zamjeni kratkotrajnih kazni zatvora, radom za opće dobro na slobodi sa intenzivnim nadzorom ograničenja slobode kretanja, elektronskim praćenjem, kušnjom itd., itd. Činjenica da od 1999. godine učinjeno je vrlo malo ili gotovo ništa, pa svakako se postavlja pitanje ono što je i do sad bilo u raspravi rečeno vezano za osigurana financijska sredstva. Mi kao saborski zastupnici zasigurno ćemo podržati da u proračunu budu osigurana dostatna sredstva koja bi mogal ovaj zakon da tako kažemo oživotvoriti upravo iz razloga što vjerujemo da je ovaj model izuzetno dobar, ne samo zbog smanjenja zatvorske populacije, nego iz jednog osnovnog razloga što mnogi, posebno oni koji su osuđeni za kaznena djela sa kratkotrajnim kaznama zatvora, mislim da ne trebaju dobiti etiketu zatvorenika, već mogu upravo kroz jedan takav rad za opće dobro na slobodi ili nekim drugim institutom ili nekom drugom sankcijom, znači gdje neće biti da tako kažem etiketirani kao osobe koje su bile na izdržavanju kazne zatvora učiniti veliki iskorak. Evo, ja se zalažem da i svi klubovi zastupnika rekli su da podržavaju prijedloge ovih zakona. Svakako zakon je u prvom čitanju, sugestije, prijedloge koje budemo ili određene amandmane u cilju poboljšanja teksta svakako dat ćemo u drugom čitanju, ali vjerujem da ovakav prijedlog zakona sa ostalim zakonima mogu biti jedan veliki prilog reformi i svakako jedan pravičniji i humaniji pristup u izvršavanju kazni koje su se do sad većinom izvršavale u kaznenim ustanovama sa kaznama, kaznama, znači radom za opće dobro ili kućnim pritvorom. Znači sankcijama koje smo i dosad imali definiranim u kaznenim zakonima iako su se vrlo rijetko ili vrlo malo sprovodile. Evo moja podrška ovom zakonu i ostalim zakonima koji su u ovom paketu. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. I sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi i posljednji prijavljeni je gospodin Miljenko Dorić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo vrlo, vrlo kratko. Ja sam sad prešao na svoje osobne zabilješke sa sastanka kluba i samo dvije rečenice vezano uz Zakon o izvršavanju kazne zatvora. Naime, mi smo imali dvije sporne odredbe prva sporna odredba je sadržana u članku 8. kojim se mijenja stavak 9. članka 31. sadašnjeg zakona. Taj stavak definira privremeni premještaj i ispomoć kada se djelatnici jednog zatvora šalju u drugi, prije svega radi određenih sigurnosnih razloga. Navedeni stavak je propisivao tu mogućnost na način da taj privremeni premještaj može trajati najduže 3 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ako se tim složi ovlaštena službena osoba koja se privremeno premješta u toku jedne kalendarske godine dakako. Sad se ovo vremensko ograničenje ukida i otvara mogućnost da se nešto što je privremeno izvanredno sredstvo, radi nesređenosti u sustavu pretvori u trajno rješenje. Ti djelatnici imaju svoje obitelji i svoj život, na …/Govornik se ne razumije./… načina su vezani uz svoje prebivalište i zakonom otvarati ovakve mogućnosti smatramo neprihvatljivim, uložili smo amandman, pisali smo amandman, nadamo se da ćete ga prihvatiti. Druga sporna odredba sadržana je u članku 25. stavak 2. kojim se mijenja postojeći članak 131., a ovim se otvara mogućnost ostvarivanja pogodnosti izlaska iz poluotvorene i otvorene kaznionice neovisno o izdržanom dijelu izrečene kazne. U skladu sa stručnom procjenom službenika kaznionica dok kolegice i kolege ostali stavci navedenog članka praktično postrožuju uvjete i uvode mjerila i kriterije za ostvarivanje pogodnosti, ovim stavkom se sustav dezavuira i prepušta volji službenika kaznionice. Nakon svih novinskih napisa o zlouporabama korištenih pogodnostima koje su odobravali službenici zatvora, mi molimo vas predlagatelje da razmisle o ovom prijedlogu i da ga mijenjaju. htjeli ulagati amandman, smatramo da ćete vi svakako korigirati ovu nelogičnost. Evo još jednom na kraju samo da kažem da će klub HNS-a podržati sva tri prijedloga zakona, a molimo vas da ovaj amandman koji smo dali svakako prihvatite, jer ga smatramo važnim, značajnim za poboljšanje ovog zakona. Hvala. **Mimica, U ime predlagatelja završnu riječ uzet će ministar pravosuđa dr. Ivan Šimonović. Izvolite. Zahvaljujem na načelnoj podršci ovom paketu zakona. Kod Zakona o probaciji i Zakona o sankcijama maloljetnicima ovdje se radi o prvom čitanju. Mi sa zanimanjem očekujemo sugestije za poboljšanje tekstova ovih zakona. Već sad mogu reći da neka danas artikulirana unapređenja, da će već biti uključena u tekst koji će se pojaviti najesen u drugom čitanju. Što se tiče Zakona o izvršavanju kazne zatvora, mi smo dobili tri amandman i sva tri amandmana prihvaćamo. To znači da prihvaćamo obadva amandmana Odbora za zakonodavstvo, te amandman Kluba zastupnika HNS-a. O ovoj zadnjoj sugestiji ćemo još razmisliti, onda vidjeti da li ćemo se pojaviti s vlastitim Hvala lijepa gospodine ministre. Ovim i zaključujem raspravu o ova tri zakonska prijedloga. O njima ćemo glasovati kada se za to steknu uvjeti. Time i današnji rad Hrvatskog sabora završava, do sutra u 9 i 30 kada nastavljamo s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću. Zahvaljujem svima i doviđenja do sutra. Hvala.